Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici! Nastavit ćemo sa sjednicom sa točkom. - Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, prvo čitanje, P.Z.E. br. 88 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 72. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su do sada proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća se nadam da ste dobili na klupe. Predstavnik predlagatelja, da li želi dati dodatno obrazloženje? Državni tajnik kolega Ante Čikotić. Potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice, saborski zastupnici! Ovim zakonom prenosimo odredbe Uredbe 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju van snage prijašnje uredbe, ovim se zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće, upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe. Za provedbu su nadležna tijela Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Carinska uprava Ministarstva financija i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, svaki u okviru svoga djelokruga rada. Uredba sadrži mjere koje imaju za cilj smanjiti emisije fluoriranih stakleničkih plinova do 2030. za 2/3 današnje razine spomenutih plinova u Europskoj uniji i to predstavlja važan korak u postizanju dugoročnih ciljeva smanjenja stakleničkih plinova u okviru klimatske politike te doprinosi ciljevima Pariškog sporazuma. Uredba se odnosi na fluorougljikovodike koji se najčešće koriste kao radne tvari u rashladnim i klimatizacijskim uređajima te dizalicama topline, perougljikovodike koji se koriste u električnoj industriji te sumporovu heksafluorid koji se koristi u visoko naponskim sklopnim aparatima. Fluorirani staklenički plinovi su zamjena za tvari koje oštećuju ozonski sloj a koje se koriste u rashladnim uređajima od 20-tih godina prošlog stoljeća. Kao posljedica oštećenja ozonskog sloja došlo je do pojave ozonskim rupa, popuštanju štetnog UV zračenja koje utječe na sav živi i neživi svijet na zemlji. Montrealskim protokolom ukinuta je potrošnja ovih tvari. Prema procjenama UN-a od 29 godina provođenja protokola smanjena je potrošnja za 98% tvari koje oštećuju ozonski sloj. Bez provedbe Montrealskog protokola oštećenje ozonskog sloja bilo bi deset puta veće nego danas što bi izazvalo dalekosežne posljedice na zdravlje ljudi i okoliš. Uspjeh u postupnom ukidanju tih tvari koje oštećuju ozonski sloj potaknuo je nove napore za smanjenje fluorougljikovodika koji je zamjena za mnoge kemikalije koje se nadziru temeljem Montrealskog protokola ali su i snažni plinovi koji pridonose globalnom zatopljenju. Zamjena fluorougljikovodika s rashladnim sredstvima i tehnologijama prihvatljivima za klimu može poboljšati energetsku učinkovitost do 50% čime se mogu značajno smanjiti troškovi opskrbe energije za potrošače i poduzeća. Najveći pritisak u provedbi novih propisa biti će rashladni sektor koji se služi radnim tvarima koje su najviše zastupljene u rashladnim jedinicama za komercijalno hlađenje koji prehrambenih artikala. Uredbom je propisan prijelazni rok do 2030. godine kojim će se te radne tvari moći upotrebljavati isključivo ako su obnovljive unutar prostora prostora RH i samo za manje rashladne uređaje koje koriste do tri kilograma radne tvari. Ministarstvo aktivno surađuje sa HOK-om i HGK-om kako bi na vrijeme upozorili sve sudionike procesa o promjenama koje su nastale i koje će nastati provedbom uredbe. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH i uzevši u obzir sve navedeno, razvidna je potreba donošenja ovog zakona također skrećemo pozornost kako je potrebno da ovaj zakon stupi na snagu u isto vrijeme kada i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. To je bitno zato jer je odredbama Zakona o zaštiti zraka potrebno staviti van snage odredbe koje se odnose na provedbu prethodne uredbe o određenim flornim stakleničkim plinovima, a koja je stavljena van snage novo uredbom čije odredbe sada prenosimo. Hvala lijepa. Zahvaljujem predlagatelju na obrazloženju. Otvaram raspravu. Nema izvjestitelja odbora niti kolege Bošnjakovića, niti kolege Marasa. Onda prelazimo na raspravu. Prvi u ime klub Živog zida i SNAGA-e kolega Ivan Pernar.

Htio bi samo reći da podržavamo svaki napor sa ciljem smanjenja emisije stakleničkih plinova, pa tako i ovu direktivu. Međutim, htjeli bi samo ukazati na to da mesna ishrana više doprinosi više doprinosi stakleničkim plinovima nego recimo vožnja automobilima. Naima, krave, znači stočarska industrija emitiraju metan, a metan ima puno veći efekt staklenički od ugljičnog dioksida i također sa tim razvojem mesne industrije morate znati da je potrebno deset puta više površine da bi se nahranilo jednoga čovjeka koji jede meso nego što je potrebno za jednoga koji ne jede meso. I zbog toga imate deforestaciju rušenje šuma po cijelom svijetu i kada se poveže ta mesna industrija odnosno sama emisija od strane nje i s druge strane rušenje šuma zbog uzgoja stoke, vidjet ćete da je to također jedan od značajnih doprinosa globalnom zatopljenju. samo želimo reći da podržavamo svaku pozitivnu inicijativu, ali bi voljeli da zakonodavac naš u hrvatskoj malo upozori samo i na taj problem jer većina ljudi po mojoj pretpostavki 95% ljudi ne zna za ovu ovu činjenicu. To je najjednostavniji način na koji možete pomoći okolišu s jedne strane da jedete manje mesa ili da ga uopće ne jedete, a s druge strane većina mesa koji se danas konzumira nije iz da tako

nemaju nikakva prava. I na kraju krajeva mi veći dio tog mesa i uvozimo, smrznutog to se prodaje, mi zapravo uvozimo ono što je recimo Nizozemcima jeftine prodati meso nama to smrznuto nego ga spaljivat samima i to je ono što se našim građanima servira na stol. Eto samo bi htio da o tome se povede također jedna ja bih volio javna rasprava, a imate inače jednu djevojku u Nizozemskom parlamentu Marianne Thieme se zove oni imaju baš stranku za prava životinja. Ona je napravila film dokumentarni, ima i hrvatski prijevod „Meat the truth“ ali u smislu ne meet kao su sretni nego meso meat the truth, susretni se sa istinom odnosno istina o mesu i preporučam da ga pogledate, imate i hrvatske titlove, preveli su ga prijatelji životinja i njihova udruga i ovom prilikom im samo želim na tome zahvaliti. Hvala. Zahvaljujem se kolegi Pernaru na konstruktivnoj raspravi i skretanju pažnju na važnu temu. I naravno imamo jednu repliku od kolege Mire Bulj. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Pernar, naravno da se svi trebamo složiti da sačuvamo ovaj naš život u ovome obliku na zemaljskoj kugli kod stakleničkih plinova. Naravno kada ste spomenuli proizvodnju mesa tj. goveda, krava Hrvatska tu po tome pitanju učinkovitosti čuvanja okoliša je apsolutno 100% učinkovita. U nas su pomeli nema nigde goveda. Sidite s menom u auto proći ćemo kroz Liku, Gorski kotar kada idem kući Dalmatinsku zagoru nigdi krave. Tako da su oni već unaprijed taj vaš zahtjev u Hrvatskoj ispunili 100% učinkovito. Pomeli su nam nema više štala, nema farma, nema tako da po tome pitanju metana od goveda nećemo imati problema. Jel bivši ministri kao npr. kolega Jakovina je dao novac, ne mali OPG-ovima pa sada imamo praznu Slavoniju i prazne štale, tako da staklenički plinovi i metan uopće tu nema nikakav problem po tome pitanju što se tiče Hrvatske. Imamo drugi problem šta iz drugih zemalja uvozimo meso koje je loše kvalitete koje se prodaje u našim trgovačkim lancima, koji izaziva boleščurine kod naših građana to je možda puno, puno veći problem. A ova učinkovitost uništavanja hrvatske poljoprivrede poglavito govedarstva i mljekarske proizvodnje neće zasigurno biti ugrožene stakleničkim plinom niti ozonski omotač. Hvala lijepo. Evo vidite kolega Bulj nije zabrinut za stakleničke plinove s obzirom na stanje poljoprivrede u RH. Odgovor na repliku kolega Pernar. Hvala. Gospodine Bulj, i sjećam se kada sam čitao jedan članak da muzne krave, znači krave muzare idu u klaonicu zato jer je uvozno meso jeftinije odnosno mlijeko. zbog te tečajne politike zapravo je došlo do sloma svake industrije pa i te mliječne. I te krave su zapravo ni krive ni dužne glavom platile za pogrešnu tečajnu politiku. Nažalost ili na sreću, da, Hrvatska smanjuje svoj stočni fond, smanjuje se broj klaonica, smanjuje se broj životinja koje se iskorištava na takav način. Međutim, da tako kažem slici ne smanjuje se ishrana mesna od strane građana, što znači da se samo ta mesna industrija iz Hrvatske preselila negdje drugdje. A utjecaj stakleničkih plinova, on je globalne naravi, znači ono što izađe iz Hrvatske od njih, i od metana i od ne znam floriranih plinova itd., one uništavaju cijelu atmosferu. Što znači da da, mislim da smo napravili dobar korak sa smanjenjem te pod navodnicima 'ajmo reći „industrije smrti“, odnosno proizvodnje mesa. Ali bi bilo dobro da građani smanje i onaj, kako bih rekao, da smanje i samu mesnu ishranu, znači da jedu manje mesa i na taj način će pomoći I na kraju krajeva i svojem zdravlju jer ljudi koji jedu meso imaju puno veće šanse da dobiju kardiovaskularne bolesti, karcinome itd.. Npr. vukovi vam svi umiru od raka a ovce niti jedne. Jer vukovi samo jedu strvine, znači meso a ovce imaju biljnu ishranu koja je puno zdravija. Hvala. Hvala lijepo. Nastavljamo raspravu. Kolega Gordan Maras ispred kluba SDP-a. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospodine državni tajniče. Najradije bih prepustio jedno 10-ak minuta svog vremena gospodinu Bulju i gospodinu Pernaru koji su pokazali zbilja zavidno zvanje o flouriranim stakleničkim plinovima i kako oni nastaju i kako se to reflektira na poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj, vjerojatno pogotovo u Dalmatinskoj zagori. Tako da, ali evo, biti će prilike još ponešto čuti, ponešto čuti od gospodina Bulja o toj temi. Ono što sam ja htio ovdje u ime Kluba zastupnika SDP-a reći da ćemo mi podržati ovaj Prijedlog zakona o provedbi uredbe br. 517/2014.

nego i globalno a tu Europa odnosno EU postavlja određene standarde mi moramo i vjerojatno ćemo svi zajedno ovdje jednoglasno podržati pogotovo smanjenje emisija flouriranih stakleničkih plinova do 2030. godine gdje je planirano da to bude na dvije trećine današnje razine plinova u EU i svaki takav trend je nešto šta može samo ja bih rekao razveseliti sve nas koji razmišljamo i koji želimo da se okoliš i naša zemlja, ja bih rekao planeta održi takvim i za buduće generacije. Krenuli smo bili u krivom smjeru ali vidimo da se određene stvari popravljaju. Tako da evo, Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj zakon i apeliram evo ako ima još koja informacija od kolege Bulja i Pernara da nam daju jer su zbilja korisne. **Vrdoljak, Hvala lijepo. Imamo jednu repliku kolega Miro Bulj. **Bulj, ako ste pratili moju repliku a bili ste ministar, znate u kojem je stanju govedarstvo ali sam replicirao na problem koji je kolega Pernar kazao da govedarska proizvodnja izaziva određene probleme kod stakleničkih plinova. Ja sam samo rekao stav da taj Hrvatska problem nema zbog vaše Vlade u kojoj ste vi bili, da nema taj problem sa govedarstvom. Sa 64 tisuće proizvođača mlijeka doveli ste na 4600 proizvođača mlijeka. Vlada u kojoj ste vi bili ministar jedan od najboljih, ja vama ne prigovaram, vašim kolegama, vi ste najbolji ministar od '90.-te godine do danas. ja sam samo usporedio, tj. replicirao kolegi Pernaru da je problem u Hrvatskoj što nemamo goveda, što nemamo mljekarsku proizvodnju i što idemo, jedemo uvoznu hranu što su nam, na policama koja je loše kvalitete, to je problem. A on se je reflektirao na problem iz njegovog gledišta na problem govedarske proizvodnje mesa na stakleničke plinove a ne ja. Vi bi željeli tu lopticu prebaciti, čovjek je kazao kao zastupnik ono na što ima pravo a vi možete izvlačiti svoje zaključke jer zaista vi kao najuspješniji ministar i koji je stvarno ostvario učinkovite rezultate u svojem ministarstvu zaista imate pravo i procjenjivati što sam ja kazao. Ja sam replicirao na kolegu Ivana Pernara i to je moje pravo kao što ćete vi sada odgovoriti na moju repliku ali mi je zaista žao što nemamo govedarsku proizvodnju, tj. mliječnu proizvodnju i mljekara što više u RH jer i Dalmatinska zagora i Lika, pa poglavito Slavonija je prazna i po tome pitanju a najgore što nemamo više zbog toga i ljudi na tome teritoriju. To je ključni problem na što sam se ja osvrnuo gospodinu Pernaru. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Odgovor na repliku kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Prvo, radi točnosti i ubuduće jer vi dosta često ponavljate jedno te isto ali netočno nažalost. Znači nije od 2011. do 2015. sa 64 na 4 nego od 2000. do 2016. sa 64 na 5. Tako da, evo to probajte zapamtiti, ja ću vam svaki put tu suflirati ako slučajno zaboravite da vam pomognemo u raspravama jer dosta često to govorite, ali nije od 2011. nego od 2000. godine. To je na žalost loš podatak i nitko nije sretan sa njim. A u pravu ste, meni je zbilja teško vama uopće dignut repliku jer osjećam jedno veliko strahopoštovanje prema predstavniku stranke koja je napravila najgenijalniji model ikada što se tiče primjerice da cijena plina ne poraste. Znači nakon marljivog i napornog rada tjednima računanja ste se dosjetili da prebacite sve na HEP i na i sa te strane to je zbilja, evo ja razmišljam da se sad povučem i da odem pisati prijedlog za Nobelovu nagradu za ekonomiju. Znači koliko je to pronicljiv i spretan prijedlog koji ste napravili, a zbog kojega smo recimo u prošlosti vidjeli da su ljudi završili u zatvoru. Kad se na taj način isporučivala energija Aluminiju, odnosno materijal ne sirovina pardon Aluminiju u Mostar čovjek je završio u zatvoru. Tako da evo s te strane evo moramo vam odat priznaje jer do pojave MOST-a tako genijalnih prijedloga ekonomskih nije u Hrvatskoj bilo. I ja vas ohrabrujem da i dalje budete tako marljivi i naporno da radite tijekom ovog mandata kako bi što više ovakvih prijedloga bilo. Evo hvala vam lijepo, a vi ste najmarljiviji među njima. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Hvala lijepo. Ja bih samo želio koncentraciju vratit na ovu vrlo bitnu temu stakleničkih plinova i prehrane i stočnog fonda pa da budemo konstruktivni. Sljedeći se javio Miro, sad treba pročitati, šalim se, Totgergeli. Izvolite kolega Totgergeli. Hvala predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, državni tajniče. Dakle, pred nama je Prijedlog zakona o provedbi Uredbe EU 517/2014. Prvo par rečenica o samoj uredbi. Dakle, uredba koja u stvari zamjenjuje postojeću Uredbu EZ 842/2006. odnosi se na florirane stakleničke plinove koji se najčešće koriste kao radne tvari u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, te dizalicama topline u protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara, u elektroničkoj industriji, te u visokonaponskim sklopnim aparatima. Cilj same uredbe je zaštititi okoliš smanjenjem emisije floriranih stakleničkih plinova i u skladu s tim ovom uredbom se uređuju pravila ograničavanju emisija, korištenju, prikupljanju i uništavanju floriranih stakleničkih plinova, te odgovarajućim popratnim mjerama. Određuju se uvjeti stavljanja na tržište određenih proizvoda i opreme koji sadrže florirane stakleničke plinove ili čije funkcioniranje o njima ovisi. Također se uspostavljaju količinski pragovi za stavljanje florougljikovodika na tržište. Uredba o kojoj pričamo 517/2014. primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine u svim državama članicama EU pa tako i kod nas. Obveza država je da urede pravila o sankcijama koja se primjenjuju u slučaju povrede ove uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere da osiguraju njihovu provedbu, a o tim odredbama ovješćuju Komisiju najkasnije do 1. siječnja 2017. te bez odlaganja obavješćuju o svim narednim izmjenama koje naprave. Dakle, sad ako pričamo o zakonu ovim Zakonom zapravo u stvari utvrđujemo nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, upravni inspekcijski nadzor, te prekršajne odredbe pri provedbi ove uredbe i šest provedbenih uredbi koje je Komisija donijela od travnja 2014. pa do danas. Za provedbu uredbe i ovog zakona određuje se Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo financija odnosno Carinska uprava Ministarstva financija i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Upravni nadzor obavlja ministarstvo. Inspekcijski nadzor koji se odnosi na postupanje sa floriranim stakleničkim plinovima ili opremom i proizvodima koje sadrže provodi inspektor zaštite okoliša, a nadzor koji se odnosi na označavanje proizvoda koji sadrže florirane stakleničke plinove provodi tržni inspektor dok carinski nadzor naravno provode službenici Carinske uprave. Zakonom se propisuju i prekršajne odredbe. Htio bih još ukazati na članak 9. ovog zakona gdje postupanje sa floriranim stakleničkim plinovima, postupanje sa uređajima i opremom koji sadrže te tvari, postupanje sa tim tvarima nakon prestanka uporabe, uređaja i opreme, provjera propuštanja tih tvari, način priklupljanja, oporaba i uništavanje, visinu naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja. Dakle, sve to se u stvari propisuje uredbom Vlade RH koju po ovom zakonu po prijelaznim odredbama Vlada je dužna donijeti u roku od 12 mjeseci, a do tada se primjenjuje u stvari uredba iz 2014. godine. Čisto kao informacija svima onima koji se bave bilo kao trgovci, bilo kao tehničari koji održavaju takvu opremu, koji to koriste ili naše firme koje imaju postrojenja, koje imaju značajne količine tih plinova visokonaponskim aparatima. Primjenjuje se i dalje odredba koja je trenutno na snazi i u ovom trenutku samog donošenja zakona za njih se još ništa bitno ne mijenja. Što se tiče kluba Hrvatske demokratske zajednice mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala.

vi ste sad ovdje govorili mi utvrđujemo ovim zakonom i govorili ste dakle u prvom licu kao da mi to sad nešto radimo. Međutim, ja sam ovdje dužan upozoriti dakle da obzirom na europsku uredbu, da se u europskoj uredbi za razliku od direktive ne raspravlja čak niti minimalno. Znači europska uredba se ustvari prepisuje ona se prevodi i s obzirom na to da se ona prevodi, mi ugrađujemo u hrvatsko zakonodavstvo nešto o čemu mi ovdje nismo ni na koji način mogli utjecati s izuzetkom onih 11 zastupnika koji su u Europarlamentu koji tamo čine nekih 1,5% ukupnoga ukupnoga broja zastupnika. Mene bi zanimalo s obzirom na ovu uredbu o stakleničkim plinovima i smanjenju, što svakako treba pozdraviti, na koji način će se primjenom te uredbe smanjiti upotreba umjetnih gnojiva za koje znamo da uzrokuje veliki broj stakleničkih plinova, jel koliko mi se čini ta upotreba je u porastu i svi prirodni načini gnojenja se polako zabranjuju, iskorjenjuju. Pa me zanima, možda ako ne znate vi da li zna predlagatelj zakona ovoga na koji način će to povoljno utjecati na taj segment onečišćenja. Hvala lijepa. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Vrlo teško pitanje. Odgovor na repliku kolega Totgergeli. Kolega Bunjac, mislim da niste dobro slušali što sam rekao jer baš u svojoj raspravi namjerno sam razdvojio priču o samoj uredbi i posebno priču o prijedlogu zakona koji je danas pred nama. Dakle o uredbi kada pričamo, pričamo što uredba donosi, a kada pričamo o zakonu onda priča ono što mi smo dužni po toj uredbi napraviti da bi ustvari u cijelosti primjenjivali u RH. I ni u jednom I ni u jednom trenutku niti sam polemizirao niti mislim da trebamo polemizirati s tim što je uredba EU. Uredbu znamo da ju prihvaćamo i naglasio sam da je na snazi od 1. siječnja 2015. godine u svim zemljama EU pa tako i kod nas. Mislim da je to u ovom Saboru svima potpuno jasno. A što se tiče o gnojenju odnosno umjetnom gnoju, prirodnom gnoju u poljoprivredi, mislim da ova uredba nema nikakve veze s tim jer uredba u svom samom nazivu govori da se radi o floriranim stakleničkim plinovima, dakle upravo o onim plinovima što se isto tako u uvodu kada sam počeo pričati o uredbi rekao na šta se ona odnosi. A evo mogu još jednom ponoviti, dakle odnosi se na stakleničke plinove koji se najčešće koriste kao radne tvari u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, dizalicama topline, protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara, u elektroničkoj industriji i u visokonaponskim sklopnim aparatima, mislim da je to dovoljno. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Hvala vam lijepo. S ovime smo zaključili raspravu. Da li predlagatelj želi završno obraćanje nakon rasprave? ja bih samo htio napomenuti da kao što je kolega prethodno napomenuo ovdje se radi isključivo o radnim tvarima u rashladnoj tehnici, protupožarnim uređajima i postoji više čimbenika koji onečišćuju okoliš, a ovdje smo se fokusirali na ove koji su radne tvari koje je potrebno zamijeniti i ne primjenjivati ih više. Tako da ove druge stvari vezane za poljoprivredu i ostale će se rješavati sa drugim uredbama i pravilnicima, a ovi se tiču isključivo tog dijela dizalica topline i ostaloga osposobljavanje fizičkih osoba koje rukuju time. I to je ono što se ovim uredbama definira i oni ciljevi koji su do 2030. i zahtjevi kojima se moramo prilagoditi. Hvala lijepa. Pa htio bi reći da su te uredbe EU neke stvari su dobre. Recimo nemamo ništa protiv ove, ali imamo problem sa uredbom kojom se zabranjuje uporaba stočnog gnojiva za za obogaćivanje tla. Znači seljaci će biti prisiljeni koristiti umjetna gnojiva, a zna se da je dugoročna utjecaj tih umjetnih gnojiva na tlo nepovoljan, što će reći da će reći da mi kao država nemamo mogućnosti izbora hoćemo li neku uredbu primijeniti ili ne, već se jednostavno taj proces odlučivanja je takav da netko drugi nešto donese i onda mi iako imamo Sabor, iako imamo navodno imamo zakonodavnu vlast u biti ispada da je nemamo i da smo dužni primijeniti sve što nam se stavi na stol, makar to bilo i na štetu naših građana. Hvala. Hvala vam lijepo. S ovim smo zaključili raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sa žaljenjem moram konstatirati da smo s ovim iscrpili dnevni red za današnju točku s obzirom na sastav i na vrijeme mogli smo odraditi još koju. Naš je izbor zaključiti današnji rad ili otvoriti razno što mislim da nije primjereno. Sutra ujutro u pola deset nastavljamo sa radom sa Prijedlogom zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu. Hvala vam lijepo i do skorog viđenja.